vsebino predloga zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki

Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 20. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih s seje je objavljeno na e-klopi. Lep pozdrav vsem prisotnim! Prehajamo na glasovanje državnega zbora o predlogih odločitev. Glasovali bomo po naslednjem vrstnem redu: 13., 11., 9., 2., 3., 4., 10., 8., 7., 5. in 1. točka dnevnega reda.

Ker je Moniki Pekošak s 26. aprilom 2024 prenehal mandat poslanke, je Državna volilna komisija Državnemu zboru posredovala sklep, s katerim je ugotovila, da ima pravico opravljati funkcijo poslanca za preostanek mandatne dobe državnega zbora Branko Zlobko. Sklep Državne volilne komisije je kot matično delovno telo obravnavala obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru predložila predlog sklepa, ki je objavljen na e-klopi. Mislim, da ne bo predstavitve poročila komisije. Želite morda besedo predstavniki poslanskih skupin? Ne. Morda želi besedo kateri od poslancev ali poslank? Tudi ne. Torej ne bo razprave in prehajamo na glasovanje. Na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave Republike Slovenije, 7. člena Zakona o poslancih, 13. člena v povezavi s 17. členom ter 112. člena Poslovnika Državnega zbora dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: Potrdi se poslanski mandat Branku Zlobku, rojenemu 5. 8. 1958, stanujočemu Grivec 10a, 1336 Kostel. Glasujemo.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

Spoštovani kolega poslanec Branko Zlobko, iskrene čestitke! Prehajamo na obravnavo **Kandidatne liste za izvolitev treh članov Sodnega sveta.** Predsednica republike gospa Nataša Pirc Musar je 29. aprila 2024 na podlagi 131. člena Ustave Republike Slovenije ter tretjega in četrtega odstavka 16. člena Zakona o Sodnem svetu Državnemu zboru posredovala Kandidatno listo za izvolitev treh članov Sodnega sveta, na kateri so predlagani štirje kandidati, in sicer Tanja Bohl, dr. Marko Novak, dr. Rajko Pirnat in Valter Vindiš. Za dopolnilno obrazložitev kandidatne liste dajem besedo generalnemu sekretarju v Uradu predsednice republike mag. Urošu Kreku. Izvolite. 12. februarja 2024 je predsednica republike s strani predsednice Državnega zbora prejela obvestilo, da 4. julija 2024 poteče mandat šestim članom Sodnega sveta, med njimi tudi trem, ki jih na predlog predsednice republike izvoli Državni zbor. V skladu z ustavo tako predsednica republike kandidate za to funkcijo izbirala izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov. Zakon o sodnem svetu prav tako določa, da mora biti število predlaganih kandidatov večje, in sicer najmanj dvakrat večje od števila, ki se jih voli. Predsednica republike je 16. februarja objavila poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri člane Sodnega sveta. Prejeli smo šest prijav. Pregledali smo vse prijave, opravili pogovor z vsemi kandidati in na podlagi tega je predsednica republike na kandidatno listo za tri člane Sodnega sveta uvrstila naslednje štiri kandidate: gospo Tanjo Bohl, prof. dr. Rajka Pirnata, gospoda Valterja Vindiša in prof. dr. Marka Novaka. Gospo Tanjo Bohl je za kandidatko predlagala Odvetniška zbornica Slovenije. V imenik odvetnikov se je vpisala leta 2006 in leta 2007 postala odvetnica partnerica, leta 2013 pa je odprla tudi svojo odvetniško pisarno. Leta 2022 je zaključila specialistični študij delovnega prava in socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobila status odvetnika specialista za področje delovnega prava. V okviru svojega dela primarno sodeluje z delodajalci, katerim svetuje v vseh delovnopravnih zadevah, v sodnih postopkih pa pred sodišči zastopa tako delodajalce kot tudi delavce, dejavna pa je tudi na področju pogajanja s sindikati. Prof. dr. Rajka Pirnata je za kandidata predlagala Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral leta 1974, magister prava je postal leta 1985 in doktor pravnih znanosti leta 1989. Prof. Pirnat je vse svoje delovno življenje posvetil delu na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Je vrhunsko mednarodno uveljavljen pravni strokovnjak za področje upravnopravnih znanosti. V letih 1990 do 1992 je bil tudi član slovenske vlade in minister, pristojen za pravosodje in upravo. Bil je tudi dekan Pravne fakultete v Ljubljani, trenutno pa je predstojnik katedre za upravno pravo te fakultete fakultete in direktor Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti. Aktiven je bil tudi v organih univerze v Ljubljani, kjer je bil od leta 2009 do 2021 član upravnega odbora Univerze. Gospoda Valterja Vindiša je za kandidata predlagala Notarska zbornica Slovenije. Valter Vindiš je na Pravni fakulteti diplomiral leta 1989, pravniški državni izpit pa je opravil leta 1994. Od leta 1994 je opravljal sodniško funkcijo, leta 1997 je bil izvoljen za okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Ormožu, leta 2001 pa za okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču na Ptuju, kjer je funkcijo okrožnega sodnika svetnika opravljal do prenehanja te funkcije leta 2016. Leta 2016 je bil imenovan za notarja, aktivno sodeluje pri delu Notarske zbornice, bil je tudi član izvršnega odbora Notarske zbornice, od leta 2021 pa je član Komisije za spremljanje problematike notarjev. In zadnji kandidat, ki ga je predlagala Evropska pravna fakulteta Nove univerze Nova Gorica, je prof. dr. Marko Novak, ki je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral leta 1992, leta 2001 pa na Pravni fakulteti postal doktor pravnih znanosti. Svoje delovne izkušnje je pridobil na Višjem tožilstvu v Ljubljani, od leta 2005 dalje pa je zaposlen na Evropski pravni fakulteti, kjer je opravljal delo docenta, izrednega in rednega profesorja, bil pa je tudi dekan in prodekan fakultete in prorektor univerze. Prof. dr. Marko Novak ima že pretekle izkušnje z delom pri Sodnem svetu, v obdobju od leta 2012 do 2018 je bil član, od leta 2015 do 2016 podpredsednik in od leta 2016 do 2018 predsednik Sodnega sveta. Spoštovane poslanke in spoštovani poslanci! Predsednica republike meni, da vam predložena lista omogoča, da izmed teh štirih kandidatov izberete tri člane Sodnega sveta, ki bodo uspešno in strokovno prispevali k vlogi sveta kot varuha samostojnosti in neodvisnosti sodne veje oblasti. Hvala lepa. Hvala lepa. Kandidatno listo je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Boste imeli razpravo, spoštovani generalni sekretar v Uradu predsednice republike? Ne, ne boste, torej ne bo razprave. Prehajamo … Samo malo, prosim za mir, prosim. Prehajamo na izvedbo glasovanja za izvolitev treh članov Sodnega sveta. Tretji in četrti odstavek 16. člena Zakona o Sodnem svetu določata, da predsednik republike Državnemu zboru predloži kandidatno listo, na kateri mora biti predlagano število kandidatov večje od števila članov, ki se volijo, vendar največ dvakrat tolikšno, kot je število članov, ki se volijo. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Zakona o Sodnem svetu so volitve članov Sodnega sveta, ki jih voli Državni zbor, tajne. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli Državni zbor. Predstavniki poslanskih skupin so mi že posredovali predloge za člane komisije, ki vodi glasovanje, to so zoran Mojškerc iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, Aleksander Reberšek iz Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati, Damijan Zrim iz Poslanske skupine Socialnih demokratov in dr. Tatjana Greif iz Poslanske skupine Levica. Članica te komisije sem tudi jaz kot predsedujoča. Pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke Jerneja Bergoč. Ali kdo takemu predlogu za sestavo komisije nasprotuje? Če ne, potem prehajamo na odločanje o sestavi komisije in odločamo o sestavi komisije. Glasujemo.

V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika bo poslankam in poslancem glasovnica vročena tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži številka pred imenom kandidatke oziroma kandidata, za katerega se glasuje. Glasuje se za tri kandidate. Glasovnica, na kateri bodo obkrožene več kot tri številke pred imeni predlaganih kandidatov oziroma kandidatke, bo neveljavna. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika bo neveljavna tudi neizpolnjena glasovnica ter glasovnica, iz katere volja poslanca ne bo jasno razvidna. Veljavna pa bo glasovnica, na kateri bodo obkrožene tudi manj kot tri številke pred imeni predlaganih kandidatov oziroma kandidatke. V skladu z drugim odstavkom 196. člena v povezavi s tretjim odstavkom 194. člena Poslovnika bodo izvoljeni tisti trije kandidati, za katere bo glasovala večina poslancev, ki bodo oddali veljavne glasovnice in bodo dobili največje število glasov. Če pri prvem glasovanju trije kandidati ne bodo dobili potrebne večine, se opravi drugo glasovanje, pri katerem se glasuje o tolikem številu kandidatov, kolikor jih je še potrebno izvoliti. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih kandidatih, ki so pri prvem glasovanju dobili največ glasov. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci bomo izpolnjene glasovnice oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden pa preidemo na izvedbo tajnega glasovanja, opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju, zato te osebe pozivam, da dvorano v tem času zapustijo. Prehajamo torej na izvedbo tajnega glasovanja. Prosim člane volilne komisije, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer bomo prevzeli volilni material. Glasovanje se bo začelo ob 10.20 in bo trajalo do 10.35. Prekinjam to točko dnevnega reda in tudi 20. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 11. uri Hvala.